Има подадена оставка от народния представител Камен Костадинов на 21 април 2017 г. 2. Проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител е Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание от 25 април 2017 г. 3. Парламентарен контрол по членове от 91 до 103 включително от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля, гласувайте.

народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. На основание чл. 50, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам от името на Парламентарната група “БСП за България” да бъде включена като точка в предстоящата седмична Програма на Народното събрание за периода 26 – 28 април 2017 г. – Проект на Решение за създаване на Временна комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати, вх. № 754-02-6 от 19 април 2017 г.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

а в същото време съществува един феномен, в който хората добросъвестно работят, изпълняват своите ангажименти и имат недобросъвестни работодатели, които не само, че забавят заплащането на работни заплати, а също така не плащат на своите служители. През последните месеци и година, бих казал, случаите са доста чести. Вие много добре знаете това, което се случи в Дупница, в Русе, в Смолян, във Видин, в Добрич, което ясно показва, че налице е един системен проблем. Ние от “БСП за България” се надяваме всички политически сили, тъй като това е проблем, който засяга абсолютно всички български граждани, ние представляваме тук всички български граждани, да се обединим и да създадем тази Временна комисия, където да намерят да намерят среща и синдикатите, и работодатели, и отделните политически сили. Тук в Народното събрание да проучим всеки един проблем, да намерим най-правилните решения – дълготрайните решения. Това може да се случи единствено и само тук в Народното събрание, тъй като от нас произтичат и законодателните инициативи. Тъй като вече и работодателите имат своето желание да участват в подобен диалог, нека да се обединим, да създадем тази Комисия и веднъж завинаги всички народни представители да кажем: „Край на тази порочна практика, в България повече не може да съществува този негативен феномен“, и наистина хората да получат това, което очакват от нас. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев. Преди да преминем към гласуване, позволете да Ви запозная, че на Председателския съвет всички парламентарни групи подкрепиха както създаването на тази, така и създаването на следващата временна парламентарна комисия. Имаше единствено различия дали да бъде сега или след като бъде сформирано правителството. От тук насетне всяка група преценява как да гласува. Гласуваме, уважаеми колеги.

Следващото предложение за включване на основание чл. 50, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в дневния ред е предложението на народния представител Елена Йончева, която предлага от името на Парламентарната група на “БСП за България” да бъде включена като точка в предстоящата седмична програма на Народното събрание за периода 26 – 28 април 2017 г. – Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване

уважаеми господин Председател. Дами и господа народни представители, Предлагам Проект за решение за създаване на Временна комисия за установяване на потенциално опасните конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на българските граждани. Защо една от отговорните за питейна вода институции прави проучване, установява наличието на радиоактивно замърсяване на водата в един град, а останалите институции започват да взимат мерки месеци по-късно? Примерът в Хасково – всички институции са знаели за радиоактивната вода и са мълчали. Ще напомня само за един факт относно водата в Хасково докладът на Министерството на околната среда и водите, който показа завишени стойности, само на алфа-активност 13 пъти над нормата, е публикуван на интернет страницата на Министерството на 15 януари 2017 г., а Министерството на здравеопазването взима мерки едва след 4 април същата година. Какво се получава, уважаеми народни представители? Няма взаимодействие между институциите, отговорността се прехвърля. Днес установихме, че радиоактивна вода са пили и в Хасково. Кои са следващите български градове? Тази Временна комисия трябва да разбере защо няма взаимодействие между отговорните институции, защо гражданите не са били защитени и какво трябва да се направи,

Гласуваме, уважаеми колеги.

Постъпили законопроекти и проекторешения от 20 април 2017 г. до 25 април 2017 г.: На 24 април 2017 г. е постъпил Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносител е народният представител Корнелия Нинова и група народни представители. Предстои разпределение. На същата дата е постъпил Проект на решение за приемане на Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2016 г. Вносител е Министерският съвет. Предстои разпределение. Това Това предстоящо разпределение се отнася абсолютно за всички законопроекти. На същата дата, 20 април 2017 г. е постъпил Проект на решение за спиране преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители. Вносител Корнелия Нинова и група народни представители. На 21 април е постъпил Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите. Вносител народният представител Корнелия Нинова и група народни представители. На 24 април 2017 г. има Проект на решение за приемане на Годишен доклад за дейността на Служба „Военна информация“ за 2016 г. Вносител е Министерският съвет.

На 24 април 2017 г. – Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2016 г. Вносител е председателят на Българската академия на науките. На 24 април 2017 г. – Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 г. Вносител е Комисията за енергийно и водно регулиране. На 25 април 2017 г. – Проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител е Данаил Кирилов – председател на Временната комисия за изработване на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Уважаеми народни представители, от днес гласуването в пленарната зала ще се извършва с биометрични данни, което вече Ви съобщих. Постъпило е заявление с входящ № април 2017 г. от Делян Александров Добрев – народен представител в Четиридесет и четвъртото народно събрание. Със заявлението народният представител дава съгласието си за възбуждане наказателно преследване във връзка с искане на главния прокурор на Република България господин Сотир Цацаров, заведено в Народното събрание под № 24 октомври 2016 г. С писмо председателят на Народното събрание е уведомил главният прокурор на Република България за даденото от народния представител писмено съгласие като е приложил заверен препис от заявлението. В изпълнение

уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешило изпращането на военнослужещи и транспортен вертолет от Въоръжените сили на Република България за участие в съвместна ротационна подготовка в Германия. В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са уведомени компетентните държавни органи. След избиране на постоянни комисии на Народното събрание уведомлението ще бъде предоставено на съответната ресорна комисия, съгласно установената парламентарна практика.

е приел Решение № 224 от 24 април 2017 г. за допълнение на Решение № 970 от 14 ноември 2016 г. за разрешаване изпращането и използването на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България за участие в операции на НАТО в Косово. В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е уведомен и президентът на Република България. След избиране на постоянни комисии на Народното събрание уведомлението ще бъде предоставено на съответната ресорна комисия, съгласно установената парламента практика.

на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. в Народното събрание е постъпил Доклад за изпълнението на плана за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. към 13 април 2017 г., приет с Решение № 211 на Министерския съвет от 2017 г. С писмо на председателя на Народното събрание докладът е предоставен на председателите и съпредседателите на парламентарните групи. След избиране на постоянни комисии на Народното събрание докладът ще бъде предоставен на парламентарните комисии, съгласно установената парламентарна практика. Материалът е на разположение на народните представители и в Библиотеката на Народното събрание. На 21 април 2017 г. с входящ № 711-00-1 в Народното събрание е постъпило писмо от председателя на Комисията по правни и институционални въпроси към Висшия съдебен съвет госпожа Юлиана Колева във връзка с предстоящата процедура по избор на членове на Висшия съдебен съвет през 2017 г., заедно с описания и приложен към нея документ. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е предоставен на председателите и съпредседателите на парламентарните групи. След избиране на постоянни комисии на Народното събрание материалът ще бъде предоставен на съответната ресорна комисия, съгласно установената парламентарна практика.

осигуряване в частта й, която се отнася за работещите пенсионери, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност чрез препращане към чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, както и препис от определението на съда от 25 април 2017 г. по конституционно дело № 2 от 2017 г. След избиране на постоянни комисии на Народното събрание преписи от искането и определението ще бъдат разпределени на съответната ресорна комисия.

Постъпило е заявление от Камен Костов Господинов, ЕГН (…), народен представител от парламентарната група на Движението за права и свободи. „Уважаеми госпожи и господа народни представители! С настоящото заявявам искане да ми бъдат бъдат прекратени предсрочно пълномощията като народен представител, избран за народен представител в листата на партия „Движение за права и свободи“ в изборен район № 2, Бургаски, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България.“ С уважение и подпис. Имате думата за изказвания. Няма изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване

в управлението на държавата – ще ли остане то само един гумен печат за пореден път, или ще е политикоопределящо, както е по Конституция, както би следвало да е в една парламентарна република. Ето защо предлагам пряко излъчване на дебатите и гласуването на т. 2 от дневния ред

прегласуване.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултат.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Представям на вниманието Ви доклад относно Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Наименование: „Правилник за организацията и дейността на Народното събрание“. Комисията подкрепя текста на Проекта за наименованието на Правилника. „Глава първа – Общи положения“. Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на Глава

Конституиране на Народното събрание и промени в ръководството“. Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на Глава втора. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 3. Уважаеми господин Председател, искам по отношение на чл. 3 да направя редакционна поправка по отношение на ал. 2, където се касае за препратката

Подлагам на гласуване направеното редакционно предложение от народния представител Данаил Кирилов по ал. 2 на чл. 3. Моля, гласувайте.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласували 209 народни представители: за 135, против няма, въздържал се 1. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Глава втора, както и чл. 3 по вносител с приетото току-що предложение от народния представител Данаил Кирилов. Всичките Всички те са подкрепени от Комисията.

чл. 6 има предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение от народния представител Жельо Бойчев и група народни представители в чл. 6, цифрата „8“ да се замени с „5“. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Жельо Бойчев и Красимир Янков по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 6:

Няма изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване предложението от народния представител Жельо Бойчев и група народни представители… РЕПЛИКИ ОТ БСП за БЪЛГАРИЯ: Оттегляме го.

трета – Ръководство на Народното събрание. Комисията подкрепя текста на Проекта за наименованието на Глава трета. Член 8 предложение от народния представител Жельо Бойчев и група народни представители: в чл. 8, ал. 7 думите „може да създаде“ се заменят със „се създава“. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 8: „Чл. 8. (1) Председателят на Народното събрание в изпълнение на правомощията по чл. 77, ал. 1 и чл. 78, т. 1 от Конституцията: 1. съобщава и разпределя законопроектите и другите предложения, внесени в Народното събрание, между неговите комисии според техния предмет; 2. удостоверява съдържанието на приетите от Народното събрание актове; актове; 3. осигурява необходимите условия за дейността на комисиите на Народното събрание и на народните представители; 4. определя правилата за вътрешния ред в сградите на Народното събрание и използването на материалната база след съгласуване с Председателския съвет; съвет; 5. организира съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Народното събрание; 6. удостоверява с подписа си стенографските протоколи от заседанията на Народното събрание; 7. упражнява контрол върху издаването на "Държавен вестник", както и другите правомощия по Закона за "Държавен вестник"; 8. определя местата в пленарната зала за народните представители, разпределени по парламентарни групи, за членовете на Министерския съвет, президента и вицепрезидента на републиката, след съгласуване с Председателския съвет; 9. след гласуване може да изисква от секретарите на Народното събрание информация за гласуването с чужди карти при гласуване извън случаите по чл. 66, ал. 3; 10. осигурява и следи за спазването на този правилник; 11. утвърждава класификатор на длъжностите в Народното събрание и щата на службите към него; 12. назначава и освобождава главния секретар на Народното събрание, служителите към кабинета на председателя, както и служителите към кабинетите на заместник-председателите и парламентарните групи по тяхно предложение; 13. утвърждава правилник за работата на администрацията на Народното събрание; 14. контролира вътрешната и външната охрана на Народното събрание, която е поставена под негово разпореждане; 15. назначава и освобождава квесторите на Народното събрание; 16. изпълнява и други функции, които са му възложени от Конституцията, законите и този правилник. (2) Заместник-председателите на Народното събрание подпомагат председателя и осъществяват възложените от него дейности. (3) Председателят на Народното събрание, след съгласуване с Председателския съвет, определя с писмена заповед заместник-председателите, които участват в ръководството на заседанията на Народното събрание за съответната седмица. Местата на президиума се заемат от определените със заповедта заместник-председатели.

той издава писмена заповед, с която разпределя тези дейности помежду им. (5) При отсъствие председателят на Народното събрание възлага на някой от заместник-председателите да го замества, а когато това не е направено, от заместник-председателя, излъчен от най-голямата парламентарно представена партия или коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в последните избори за народни представители. (6) При участие на председателя в разискванията по даден въпрос заседанието се ръководи от посочен от него заместник-председател. В този случай председателят не може да ръководи заседанието преди гласуването или приключването на обсъждането по този въпрос. Председателят на Народното събрание може да създаде Консултативен съвет по законодателството. Организацията, дейността и съставът на съвета се уреждат с правила, утвърдени от председателя на Народното събрание. В заседанията на съвета могат да участват представители на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Попов.

думата „може“ да отпадне и председателят на Народното събрание да създаде такъв Консултативен съвет по законодателство. Считаме, че има остра нужда от създаването на този Съвет. имате – голяма част от Вас, опит от предишната легислатура, от предишното Народно събрание, когато в редица законопроекти се изпадаше в казуистика и нямаше едно добро ефективно законодателство. Необходима е експертиза, бързина и качество на законодателството. Защото, наистина ние живеем в една динамична обстановка. Още повече, знаете, че законът винаги урежда вече възникнали обществени отношения. В този смисъл той е една крачка назад в тези отношения, той винаги е изоставащ. Ето защо считаме, че един такъв Съвет би бил от голяма полза в работата и дейността на това Народно събрание, още повече, че и в рамките на това Народно събрание, на тази легислатура, мисля, че има около 27 или 29 юристи от всички 240 народни представители. това ще доведе до липса на експертност, на бързина и качество в законодателството според нас. Затова предлагам и създаването, нарочното и задължителното създаване на такъв Консултативен съвет по законодателство. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. Реплика ли имате, господине? Заповядайте за реплика – народният представител Данаил Кирилов. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Във вчерашния ден ние обсъждахме това предложение на колегите от БСП. Аз апелирам към колегите за следното: нека темата остане отворена. Действително, може би, в това Четиридесет и четвърто народно събрание ще се наложи по-задълбочено да обсъдим необходимостта от създаването, от формирането на Съвет по законодателството. Но нека не го правим императивно, нека не го правим задължително, нека не се слагаме изначално в едни рамки. След дебата във Временната комисия аз направих проверка, във всичките събрания досега за тези 27 години е имало само три пъти такъв Съвет по законодателството и за всеки един от тези съвети може да се каже някакъв етикет. Много важно е, Много важно е, ако решим, и тук би трябвало с общо съгласие и на управляващите, и на опозицията, да вземем едно такова решение, да зададем точно параметрите на това, което желаем не обикновен Консултативен съвет, не някакъв обществен съвет. Най-вероятно ще се наложи в този формат да имаме активното представителство на правната доктрина, но не подбирана по механични критерии, а подбирана съобразно нашата необходимост да получим тази експертиза. Ще припомня, че в миналото Събрание нямахме Съвет по Правната комисия се опитваше да замести това с работни групи и работните групи са формат, който би могъл да помогне. Но нека не задължаваме, нека не слагаме рамка и нека в тази рамка, защото виждате нормата, нормата, че тази рамка задължава и председателя на Събранието – той да одобри правилата, той да даде формата. Аз мисля, че и председателят ще се съгласи, че това трябва да е наша обща работа.

уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Кирилов, затова голяма част от законопроектите, приети от предишната легислатура, са закачени на стената на позора от господин Вълчев и са пример за юристите по право как не трябва да се законодателства. По отношение По отношение на необходимостта от създаването на такъв Консултативен съвет, Вие заявихте, че искате да направите коренни промени в изборното законодателство,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

по различен начин се разглежда един законопроект, минал през този Съвет, и по съвсем друг, когато, за съжаление, отива в политизираната Правна комисия. Знаете, уважаеми дами и господа, че там често

но той е оставал неизпълнен. Нека дадем такъв ясен знак. Да не забравяме, че Консултативният съвет по законодателство играе роля както за опозицията, така и за управляващите, както и за качеството на законодателството. Той е и първа мембрана, при това много важна и трудна за преодоляване, срещу лобистки текстове, срещу текстове, които имат друг смисъл от показания в мотивите. Трудно може да се преодолее такава мембрана, когато избраните хора в този Съвет са авторитетни юристи, големи професори, видни практици, когато имат публична достъпност и сила. Това е важно. Използвам случая, за да кажа, че в нашата парламентарна група също работим и скоро ще конституираме такъв съвет от различни експерти, които да консултират и нашите, и Вашите предложения.

Разбирате, че ако се стигне до такъв дебат, всеки от Вас ще каже, че това е филтър, който ограничава законодателната инициатива на народните представители. Пак от стенографските протоколи можем да видим и да се убедим как известни представители на науката и на правното познание са не по-лоши лобисти от някои мои колеги адвокати

Дами и господа народни представители, уважаеми господин Зарков! Проблемът не е в това дали ще бъде задължително конструирането на такъв Консултативен съвет, или ще бъде в правната възможност,

съгласен да има такъв Съвет. Важен е въпросът каква дейност и по какъв начин предложенията и становищата на този Консултативен съвет ще стигат до народните представители. Практиката през последните години показа, че много често съдържателни и много смислени предложения и становища на Консултативния съвет не намират място в законодателството по различни причини: поради това, че водещата комисия ги отхвърля, поради това, че по-късно стигат до постоянните комисии. Идеята да има такъв Консултативен съвет е в правилната посока. Въпросът е заедно с ръководството на Народното събрание всички да помислим по какъв начин да оптимизираме дейността на този Консултативен съвет.

Уважаеми репликиращи, уважаеми господин Адемов! Точно тук е въпросът – че няма да се стигне до този разговор. Практиката показва, че не се стига до такъв разговор, когато факултативно. Ако днес гласуваме „за“ и направим това задължително, отваряме разговора, за който говорите. Ние сме готови за него. Колкото до репликата на господин Кирилов, да, разбира се, винаги ще има съмнение. Ако обаче подхождаме така, няма да можем да направим нито един съвет, нито едно обществено събрание, нито една дискусия, винаги ще има съмнение! Затова Съветът е поставен под авторитета на председателя на Народното събрание и вярваме, че той ще се справи. Готови сме да помогнем,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

От приемането или отхвърлянето на това предложение ще проличи дали парламентарните групи са готови да си взаимодействат при бъдещата законодателна дейност, дали има просто изявления като демагогия към българския избирател, или действително ще превърнем парламента в един работещ орган, в който ще има конструктивни, правилни решения във връзка с възможностите, които ни дава съвместната ни работа.

„председателския състав“. Имам предвид: „Организацията, дейността и съставът на Съвета се уреждат с правила, утвърдени от председателския състав на Народното събрание“, за да има възможност, всяка от парламентарните групи е излъчила заместник-председател на Народното събрание, този председателски състав – председател и заместник-председатели, да намерят консенсуса във връзка със заявката на всеки един от народните представители по отношение на бъдещата дейност и работата на този Съвет към председателя на Народното събрание. Благодаря Ви. Има ли такава фигура, господин Кирилов, в Правилника – председателски състав? Такъв термин? Аз не съм чул да съществува такава правна фигура в Правилника, но ако искате, да я запишем сега. Единият вариант е да е Председателски съвет, но господин Янков описа ръководството на Народното събрание. Ако описваме ръководството на Народното събрание, трябва да кажем или „ръководството на Народното събрание“, или „председателя и заместник-председателите“.

Гласували 214 народни представители: за 91, против 81, въздържали се 42. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване редакционното допълнение, направено от народния представител Красимир Янков в ал. 7 на чл. 8 във второто изречение след думата „председателя“ да добавим „и заместник-председателите“. Моля, гласувайте. Гласували

заедно с току-що приетото редакционно допълнение. Моля, гласувайте.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласували 209 народни представители: за 135, против 74, въздържали

предложение от народния представител Жельо Бойчев и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 10. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 11. Предложение от народните представители Данаил Кирилов и Снежана Дукова по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде чл. 12: „Чл. 12. Парламентарните стенографи на Народното събрание изготвят стенографските протоколи: 1. от пленарните заседания на Народното събрание, на Председателския съвет, на пресконференциите и срещите на председателя; 2. по разпореждане на председателя на Народното събрание – и на заседания, организирани от заместник председатели на Народното събрание, на главния секретар и на международни инициативи на парламента; 3. от заседанията на комисии, работещи с класифицирана информация; 4. на постоянните комисии на Народното събрание в съответствие с разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, включително на изнесените заседания и на временните комисии.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказвания, уважаеми колеги. Няма изказвания. Подлагам на гласуване членове 9, 10 и 11 по доклада на Комисията, както и чл. 12 съответния текст също по доклада на Комисията. Член 12 е новопредложен със съответен текст по доклада. Гласуваме членове от 9 до 12 включително по доклада на Комисията. Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласували 209 народни представители: за 135,

четвърта. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 12, който става чл. 13. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 13, който става чл. 14. чл. 14 има предложение от народния представител Жельо Бойчев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 14, който става чл. 15: „Чл. 15. (1) Всеки народен представител може да членува само в една парламентарна група. (2) Условията за възникване, членуване и прекратяване на членството, правата и задълженията на членовете се определят от самата парламентарна група в съответствие с разпоредбите на този правилник. (3) Народният представител може да напусне парламентарната група, като подаде писмено заявление до ръководителя на групата и до председателя на Народното събрание, което се съобщава на пленарно заседание. (4) При напускане на парламентарна група или изключване от състава й народният представител губи мястото си в постоянните комисии като представител на съответната парламентарна група, в делегациите на Народното събрание и други изборни длъжности в Народното събрание. (5) Народен представител, напуснал или изключен от парламентарна група, става народен представител, нечленуващ в парламентарна група, не може да заявява принадлежност и не може да бъде приет за член на друга парламентарна група. (6) В работата на парламентарните групи могат да участват с право на съвещателен глас и членовете на Европейския парламент

Няма изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване наименованието на Глава четвърта и членове от 13 до 16 включително по доклада на Комисията. Гласували

Предложение от народния представител Красимир Янков по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 16, който става чл. 17: „Чл. 17. (1) Народното събрание избира от своя състав постоянни и временни комисии. (2)

политика; 7. Комисия по отбрана; 8. Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред; 9. Комисия по земеделието и храните; 10. Комисия по труда, социалната и демографската политика; 11. Комисия по образованието и науката; науката; 12. Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта; 13. Комисия по здравеопазването; 14. Комисия по околната среда и водите; 15. Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения; 16. Комисия по културата и медиите; 17. Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите; 18. Комисия по вероизповеданията и правата на човека; 19. Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика;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 Комисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране; 23. Комисия по политиките за българите в чужбина; 24. Комисия за наблюдение на приходните агенции, сивия сектор и контрабандата. (3) Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове докладва на Народното събрание по изпълнение задължението на Министерския съвет за предварителна информираност при участието му в разработването и приемането на актове на Европейския съюз. Комисията по европейските въпроси Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Кутев.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 Всички участници в проведеното заседание на Временната комисия бяха свидетели на дебата във връзка с предложението на „Обединени патриоти“ – на Валери Симеонов и група народни представители. С изненада виждам в доклада на Комисията, че фигурирам аз, като предложил наименование на Комисия за наблюдение на приходните агенции, сивия сектор и контрабандата. Предложението, уважаеми колеги, дойде от представителя на вносителите в лицето на господин Емил Димитров. То е във връзка с аргументи, изложени от мен, че така предложеното наименование на постоянна комисия – Комисия по данъчна политика, законодателство и борба със сивия сектор и контрабандата, съвместява дейността на постоянни комисии с практика в Народното събрание, а именно Бюджетната комисия, Правната комисия и в голяма степен двете комисии – по вътрешна сигурност и обществен ред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 за организиран натиск и през законодателния орган да осъществяват контрол по дейността на правителствени сектори, пряко наблюдавани от бъдещия премиер, досега пряко наблюдавани от Бойко Борисов, или от най-доверените и близки хора в кабинет – досега и в бъдеще. Уважаеми колеги, обръщам Ви внимание, че само с наблюдение на изпълнението на данъчната политика, приходните агенции, сивия сектор и контрабандата от парламентарна комисия няма да стане. Ефективната борба, работата по намаляване на сивия сектор, по предотвратяване и противодействие на контрабандата става от изпълнителната власт. Призовавам Ви да преосмислите Вашето предложение и в развитие при преговорите за бъдещото правителство да имате ефективните лостове, след като признавате, че до този момент има сив сектор и контрабанда и има пропуски в приходните агенции. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ

Благодаря Ви, господин Янков. Само да уточним: господин Янков, Вие не сте вносител на това предложение, така ли? Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз съм изключително изненадана, като член на Временната комисия,

Колегите от Политическа партия ГЕРБ, от нашата група се въздържаха. Днес и сега моята изключителна изненада – всъщност защо пък изненада, това е доказателство, че за пореден път

надхвърли дори моята представа за това какво Вие можете да направите. Бъдете коректни, бъдете

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители. Уважаеми господин Янков, съжалявам, че Вие сте се почувствали засегнат от това, че се идентифицира корекцията в наименованието с Ваше предложение, защото не Вие сте предложили въпросната Комисия, но в спора за наименованието, при три предложения по отношение на прецизиране на това наименование, Вашето по отношение на контрола върху приходните агенции очевидно натежа. Затова колегите са идентифицирали това Ваше предложение и са го посочили като предложение по чл. 80. Иначе, за да сме коректни, ще кажа следното, за да се чувствате спокоен по отношение на авторството. Първата корекция

Ако господин Димитров възразява, аз мисля, че той се идентифицира с… …с това наименование, което му е псевдоним и под което е издавал и няколко книги. Три книги ли е издал? Искам обаче да направя заявление в контекста и на предходната реплика, че ще поискам изрично изказване, за да направя предложение по нормата. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР Няма. Заповядайте, господин Янков, за дуплика. След това лично обяснение – господин Таско Ерменков. (Шум и реплики.) Извинявайте – по начина на водене.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 съответното наименование и предложение, Народното събрание да има 24-та постоянна комисия. Използвах възможността в изказването си да призова за прецизиране на самото наименование. Иначе какво се цели с такава постоянна комисия е ясно на всички! Не се чувствам засегнат във връзка с авторството, но Ви призовавам дебатът по Правилника, по който ще работи Народното събрание, да е сериозен, аргументиран и без нападки по отношение на самите текстове и желанието на всички ни да изразим волята на тези, които са ни изпратили в тази зала. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков. Заповядайте! Народният представител Таско Ерменков – процедура по начина на водене.

реда в залата, да контролирате изказванията на народните представители – не да ги ограничавате, но все пак да се опитвате да ги вкарвате в темата, която обсъждаме, а не да правим свободни съчинения на теми, които в момента вдъхновено са ни дошли отвътре. По този начин, спазвайки тези правила, да бъдете така добър да пазите авторитета на Народното събрание. Но Вие, понеже сте излъчени от партия ГЕРБ, е хубаво да пазите авторитета на партия ГЕРБ,

Добър ден! По волята на българските избиратели на Председателския съвет присъстваха представители на всички парламентарно представени партии и там с пълен консенсус, доколкото си спомням, се взе решение да не правим разводняване, раздробяване и така нататък на комисиите с цел на някой наш симпатизант да му се даде възможност да стане председател на някаква комисия. Така че ние ще се придържаме към този консенсус и няма да подкрепим създаването на нова комисия. Иначе, от гледна точка на контрабандата, където според мен господин Димитров е много наясно как стават нещата, във всяка от специализираните комисии ще подкрепим всяко едно предложение, независимо от коя парламентарна група е, и също ще бъдем инициатори на такива, които да ограничават и на практика да се стремим да премахнем въобще тези недъзи

Вече сме свидетели партия „Воля“ има различно мнение. Вчера на самото заседание представителят подкрепи такава комисия и то беше във връзка с манифестирането за активна борба срещу контрабандата през цялата кампания. След като „златният пръст”, балансът в този парламент, няма да подкрепи тази комисия, уважаеми колеги от ГЕРБ, Вие постигате своето в предложението за парламентарни комисии в този парламент.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Имам един въпрос, но не виждам господин Марешки – надявам се, че ще ми отговори все пак, когато дойде време за гласуването.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Притеснението ми продължава да се покачва, когато именно създателите, основателите и поддръжниците на контрабандата в България се опитват да създават комисия, с която да и ръкопляскания от ГЕРБ.) В тази връзка, пак казвам, във всички комисии и в изпълнителната власт, където се налага, ще имате пълна подкрепа, както и досега, в борбата с всички негативи, а един от тях е в контрабандата, на каквото и да е. Що се отнася до декларирането, декларирам публично,

депутат от нашата парламентарна група не се е занимавал, не се занимава и няма да се занимава с контрабанда, с тежък лобизъм в помощ на контрабандисти и с възползване от

Моля Ви за тишина в залата.

За процедура думата има народният представител Валери Симеонов.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Проведеният дебат според нас налага при това положение да бъдат направени няколко предложения, включително и по начина на гласуването. Правя предложение за отпадане на т. 22 – Комисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране. Аргументите са в следната посока, част от тях бяха представени на Вашето внимание. Действително на Председателски съвет се постигна консенсус по това броят на комисиите да остане същият – да останат 23 23 комисии, като в този формат се възприема, че би могло всяка една от петте парламентарни групи да осъществи, да обезпечи присъствието си във всички комисии. Създаването на 24-та комисия би затруднило, би увеличило необходимата бройка от народни представители за участие и би затруднило парламентарните групи. Припомням дебата за Комисията за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране. Много пъти сме коментирали дали това да бъде самостоятелна комисия, или да бъде подкомисия. Правя предложението да отпадне тази комисия като самостоятелна и да бъде подкомисия на Комисията по енергетика. Ако се приеме това решение, Ако се приеме това решение, ще се наложи да направим и още едно редакционно предложение в чл. Да, това при положение че се приеме предложението да отпадне. ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Тъй като имаме хипотеза на условност, Ви предлагам също така разделно гласуване. Тоест първо да се гласува, и отделно комисията под № 24 с работно наименование „Комисия за наблюдение на приходните агенции в сивия сектор и контрабандата“. И в случай че тази комисия получи подкрепата на пленарната зала и се учреди, тогава да се тогава да се подложи на гласуване предложението за отпадане на комисията по т. 22 за наблюдение на КЕВР. Това е най-накратко.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 Ние трябва да решим какъв да е броят според представителството на народните представители като участие в комисиите. Аз самият бях избран за председател на Подкомисията за наблюдение на работата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране в Четиридесет участвах в работата на постоянната Комисия, с председател Искрен Веселинов, за наблюдение на работата на Комисията за енергийно и водно регулиране в Четиридесет и третото народно събрание. Не разбирам аргументите Ви, след като Вие дори не сте се запознали с дейността на комисиите в предишните народни събрания. Явно не разбирате обществения отзвук, който има във връзка с решенията на тази Комисия, и сигурно не сте разбрали, че органите

да няма постоянна Комисия за наблюдение на Комисията за енергийно и водно регулиране. Призовавам всички колеги да не приемате отпадане на такава Комисия именно във връзка със заявката от избирателите към нас за прозрачност и в работата на държавните регулатори. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Искането за втора реплика е по отношение на Комисията за наблюдение на приходните агенции в сивия сектор и контрабандата. Смятаме, че е допусната груба грешка във формулировката, в смисъл Народното събрание и неговите комисии не могат да наблюдават сивия сектор и контрабандата. За това има специализирани структури и органи и това им е работата. Затова репликата ми към господин Кирилов би трябвало да бъде – Комисия за наблюдение на приходните агенции – защото това е възможно, и законодателно осигуряване на противодействието на сивия сектор и контрабандата. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, правя реплика на колегата Кирилов и възразявам срещу неговото предложение. Считам, че днес парламентарната зала, ако приеме това предложение, ще даде много лош знак. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Кое предложение? ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Предложението за отпадане на Комисията за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране. Едва ли има друг регулаторен орган, чиито решения по същество да касаят всички български граждани. На фона на скандалите, които текат в момента там, на последните решения на Комисията за драстично увеличение на цените, на проверките, които се извършват в нашата страна и в Европейската комисия, ще бъде много лош знак и ще бъде разчетен от българските граждани, че едва ли не има нещо, което укриваме, че има нещо, което прикриваме, защото, уважаеми дами и господа народни представители, няма по-подходящо място,

пряко да следят дейността на комисията и да бъдат информирани. Всичко това ставаше в българския парламент. Мисля, че ще бъде много лош знак и ще бъде разчетен, че едва ли не има нещо, от което се притесняваме в дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и разкриваме

ескалира и ретроагира очевидно някакви спомени у колеги от БСП. Към момента не разполагам с Вашите становища за предния дебат

че промяната в дефиницията – от комисия в подкомисия, би засегнало предметния обхват и тежестта. Напротив, като подкомисия тази комисия ще се интегрира в работата на Комисията по енергетика. член на миналата Комисия по енергетика ми липсваше взаимодействието с отделната Комисия по ДКЕВР. ДКЕВР. Молбата ми е да се насочим към прагматичния ефект, а не към фаворизиране на структурата. Пак ще посоча съображението за изцяло функционални комисии. Няма да успеем, включително и големите парламентарни групи, да покрием 24 комисии. Понеже господин Янков се засегна за авторството, искам да кажа на колегата за другата комисия – моето предложение за другата комисия беше съвсем друго. То беше за Комисия за борба със сивия сектор и контрабандата.

Ще съчетая личното обяснение с процедура по начина на водене. Господин Председател, призовавам Ви от парламентарната трибуна да не се правят внушения и да не се сугестира както представителството, така и чрез медиите българското общество. Господин Кирилов прекрасно знае, че непроверени факти и обстоятелства не могат да бъдат обявявани като такива. такива. По отношение на личното обяснение. Аз бях изключително прецизен при моето изказване. Обърнах внимание на вносителите

тъй като те трябва да си знаят мястото като по-малкия Ви партньор. Благодаря. България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!

за дейността на Народното събрание при съставяне и формиране на комисиите, чрез които Народното събрание ще направи контрола и ще върши собствената си дейност. Уважаеми колеги, като че ли през последните години имаме стремеж към увеличаване броя на комисиите не с цел да се свърши работата, а да създадем да създадем възможност за заемане на председателски места на тези комисии и да се правят съответните излишни разходи.

и по какъв начин, и какво са постигнали, че днес ДАНС влезе на проверка в Комисията по енергийно и водно регулиране, ще поддържам да има такава комисия. Енергийната комисия или комисиите, които ще бъдат създадени, са директно за контрол към съответните министерства. Доколкото четох в медиите, ще има 17 министерства. Уважаеми колеги, на това Народно събрание му се полагат 17 комисии. 24-те комисии вече са за създаване и удовлетворяване на коалиционните взаимоотношения, за да може на тримата, тъй наречени „патриоти“, да им се раздадат съответните комисии. За нищо друго не става въпрос! Затова, колеги, ако искате да сме сериозни, ако искате да ни уважават хората – седемнадесет комисии към седемнадесет министерства! Комисията по енергийно и водно регулиране – мястото ѝ е в Комисията по енергетика. Комисията по енергетика може да контролира всички дейности, свързани с енергийната система на България. Доколкото става въпрос за контрабанда и за сивия сектор, колеги, също има Министерство на финансите. Ако ние днес и ГЕРБ предлагат да създадем такава комисия, то Вие признавате, че досега не сте се борили. Знаете, че има контрабанда и в момента ще създадете работа на още един от коалиционните си партньори, за да се занимава с това, с което министър-председателят и Министерският съвет трябва да се занимават. Нека да бъдем по-сериозни! Комисията по енергетика ще наблюдава Комисията по енергийно и водно регулиране, а Комисията по бюджет и финанси да се ангажира и да си свърши работата по контрола и на сивия сектор, ако искате – и на белия сектор. Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Репликата е по повод на изказването на представителя на тъй наречената „Българска партия ДПС“, ако мога и аз да си позволя „така наречената“.

съвещанието, на което беше обсъждан броят на комисиите, лично аз направих предложение комисиите да се намалят с два до три броя. Така че внушенията, които правите, че едва ли не се търсело място на Патриотите, за да се наместят някъде,

интерес на истината броят на комисиите беше уточнен на Председателския съвет с всички участващи.

Колкото това да има ли Комисия по енергийно и водно регулиране, контрол на тази комисия, аз пак Ви предлагам и Ви казвам, че не е целесъобразно и не е необходимо да създадем на някои така наречени „патриоти“ коли и секретарки, с които да се занимават. Ако днес Народното събрание не тръгне и не работи на висотата на това, което очаква обществото от нас и допуснем да се оскверни тази трибуна от тук, както допускате и в управлението определени хора, които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

Ще се изкажа и като заместник-председател на тази Комисия в предишното Народно събрание. Тази Комисия имаше достатъчно обществено значение за работата на Народното събрание и за работата с потребителите, тоест с обществото – с онези, които са ни гласували доверието да сме тук. тук. Тази Комисия освен проблеми на енергетиката разглеждаше и проблеми за цените на водата. Цените на водата тепърва ще бъдат основен проблем в България. Не подценявайте това, което ни очаква да се случи, защото с новите правила, които се приемат, имайте готовността и тези цени да скочат драстично нагоре, ако няма регулатор и ако няма законодателно наблюдение върху неговата дейност. Какво е свършила Комисията може да видите в архивите на Народното събрание. Какви изказвания са направени, какви предложения и каква оптимизация на работата е имало на Комисията за енергийно и водно регулиране – всичко това го има. Не е нещо ново, скрито, не е нещо тайно. скрито, не е нещо тайно. На тези, които предлагате да има Комисия за наблюдение на Комисията за енергийно и водно регулиране или Комисия за наблюдение на финансовите институции, да го наречем условно „борба със сивия сектор и контрабандата“, Смятате, че едното противостои на другото или смятате, че ако се заемем с едното, няма нужда да се заемаме с другото? Защо смятате, че примерно, ако приемем Комисия за наблюдение за наблюдение на Комисията за енергийно и водно регулиране, трябва да отпадне Комисията за наблюдение на финансовите институции или обратното? Къде е логиката? Каква е причината да обвързвате тези две неща? Народното събрание няма капацитета да наблюдава и двете ли, или прекалено много ще започне да се намесва в работата на така наречения „сив сектор“? Така че, ако ще ограничаваме едната страна на сивия сектор, по-добре да пуснем другата страна на сивия сектор да работи Няма логика и Ви предлагам да не слагате, както и господин Янков каза, бройката на народните представители в парламентарните комисии като критерий за техния брой. Като не можем да имаме достатъчно парламентарни представители в комисиите, намалете броя на членовете на комисиите. Тогава вече ще покриете – в смисъл, тази бройка е някакъв измислен фактор, който Вие се опитвате да ни го дадете като аргумент. и двете комисии имат своето място в държавата. Ако някой в момента ми каже, че няма контрабанда и няма сив сектор, ще го попитам как ще излезе навън да обясни това на своите избиратели и колко те ще му повярват, което на практика означава, че специализираните институции не си вършат работата както трябва и че е необходима и законодателна инициатива, и контрол на Народното събрание върху тази дейност. Същото се отнася и за Комисията за енергийно и водно регулиране. Там има достатъчно неща, които са забатачени – неща, които доведоха до това прокуратурата да влезе в тази Комисия и неща, с които ако се заемем сериозно и поставим в центъра

Тъй като този дебат наистина вади много спомени по отношение на позициите и политиките спрямо подкомисия или Комисия по енергийно и водно

Колегата Попов казва следното: „Уважаеми господин Иванов, след като сте такива радетели на надзорните функции на Народното събрание, защо не възприехте нашето предложение това Народно събрание да може да обсъжда и да гледа внесените доклади на независимите регулатори,

която постоянно да извършва надзор върху един такъв независим регулаторен орган, какъвто е съответната комисия. Не изземвайте компетентността на Народното събрание и да я прехвърляте само на една комисия. Тук съм абсолютно съгласен и с колегата Казак най-малко, наистина това е противоконституционно. Благодаря“. Тоест Вашата позиция от миналия парламент е, че е противоконституционно да имаме отделна комисия за наблюдение на КЕВР. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Втора реплика? Втора реплика? Заповядайте, господин Марешки.

това, което правим в момента, не се излъчва по телевизиите, така че можем да променим реториката. Стана ясно, че има така наречени „патриоти“, те пък контрираха пък контрираха така наречените „български партии“. Добре че има и представителство на силната гражданска формация „Воля“ в парламента, за да има представителство и на истинските родолюбци и най-вече на прагматиците – ще наблегна на думата „прагматизъм“ в момента. От това, което каза един от представителите на БСП – няма да споменавам името, за да не влизаме в диалог, стана ясно, че той е бил в една, във втора, в трета комисия и вследствие на всичко това имаме неефективно Народно събрание – предишното, с най-нисък рейтинг. рейтинг. Облягайки се и на други колеги, които казаха, че трябва да се стремим да бъдем прагматици, а не да раздробяваме по подобие на държавната администрация комисии, комисийки, подкомисийки, за да създаваме наистина работа на някои наши колеги, ние се противопоставяме да има раздробяване, защото това води само до неефективност. Следвайки нашите правила и път в живота на истински прагматици и технократи, предлагаме да се запази досегашната ситуация. Ако има предложение за намаляване на броя на комисиите, ние сме готови да го подкрепим. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки. Трета реплика? Давам думата за дуплика – заповядайте, господин Ерменков. Уважаема госпожо Председател, трудно се прави дуплика на липса на реплики, защото нито господин Кирилов направи реплика към мен, нито господин Марешки направи реплика към това, което изказах. Не знам какво точно ги накара да излязат на трибуната. Може би моето присъствие тук беше за тях възбуждащ елемент, за да се покажат и те?! Все пак искам да повторя още един път: това, че ние не сме имали мнение в началото на миналото Народно събрание по отношение на тази Комисия не ни пречи да сме го преразгледали. Но, господин Кирилов, Вие пък тогава гласувахте за тази Комисия. Защо сега искате сега да я премахнете? Нали Вие тогава направихте тази Комисия, с Вашите гласове стана, с всички тези, почти повечето, когато бяхте депутати тогава, Вие гласувахте за Комисията, Вие я направихте, Ваши бяха повечето членове и сега изведнъж се оказа, че тази Комисия няма нужда да бъде. Бъдете последователни, господин Кирилов, бъдете последователни! Господин Марешки, няма какво да Ви правя дуплика, защото Вие не направихте нищо като изказване по същество на моето изказване, освен общите приказки за това дали да има или да няма повече. Така и не разбрахме искате ли да са повече или не искате. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Ерменков. Лично обяснение от господин Попов. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Кирилов, правилно споменахте, цитирайки мен и господин Казак мисля, че се касае за негледане на доклади на независимия регулатор от Народното събрание и за изоставане в тази процедура. Вие тогава искахте тези доклади да се гледат единствено от тази Комисия. За това става въпрос. Затова не вадете от контекста изказванията ни и не ги преписвайте по такъв начин, какъвто Ви е удобен в момента. Благодаря. Благодаря, господин Попов. Беше споменато името и на господин Марешки. Той също иска лично обяснение. Заповядайте. Уважаеми колеги! Господин Ерменков, не знам къде седнахте, не го виждам, наистина много трудно бюрократите могат да разберат технократите, но ние ще направим всичко възможно, доколкото има живот това Народно събрание, да помогнем да направите крачка в това да станете по-ефективни, което от своя страна да бъде в полза на българския народ и държава. Готови сме и по време на заседанията, и в

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, връщам се към чл. 17, който по същество определя в голяма степен нашата работа с наименованието и състава на постоянните и временни комисии в Народното събрание. Наистина на Председателския съвет беше коментиран съставът на комисиите, техният брой и беше постигнато принципно съгласие да бъде запазен. Като член на Временната комисия, която работи по предложенията за този Правилник, трябва да кажа, че беше постъпило предложение от името на Обединените патриоти Членовете на Комисията от „БСП за България“ подкрепихме това предложение. Днес аз бих искал да дам още малко аргументи за това ни решение. В голяма степен, преди да гласуваме какви ще бъдат комисиите в Народното събрание, трябва да се водим от предмета на тяхната дейност, от основанието и смисъла на тяхното съществуване. Едва ли има някой, който може да оспори наличието на сив сектор, по която и да е от методиките, по които е мерен, то е поне над 30% от брутния продукт на страната. Едва ли някой от нас може да оспори наличието на контрабанда и това, че тя по същество ощетява всички коректни играчи на пазара. Това Това бяха част от аргументите ние от БСП да подкрепим създаването на такъв тип комисия. Мисля, че и днес Народното събрание, с хода си да създаде такъв тип комисия, ще направи един добър старт и ще отговори на големите очаквания, които има към

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Процедурата ми е по начина на водене. Моля да не допускате повторно да се нарушава Правилника, тъй като дадохте възможност на господин Марешки да вземе процедура за лично обяснение, тъй като беше споменато името му от господин Ерменков, но като дупликиращ по отношение репликата на господин Марешки. В чл. 57 ясно е записано, че народен представител има право на лично обяснение до две минути, след като в изказване на пленарно заседание е засегнат лично и поименно.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, взимам това изказване, за да изразя пълната си подкрепа към предложението на господин Кирилов. Ние ще подкрепим това предложение, а именно да се запази броя на комисиите на 23 не по причина на това, че трябва да се намери на всеки място в ръководството на каквато и да било комисия, а просто за да не се създава допълнително усложняване на дискусията, дискусията, от която най-вероятно няма да стигнем до никъде, ако продължаваме по този начин. Така че има обединение около броя 23 на съответния Председателски съвет, колкото и той да не е орган, господин Аталай, дето го няма пак,

– КЕВР. Имам чувството, че сме били в различни комисии. Нима забравихте как от Комисията по енергетика притичвахме към Комисията по КЕВР и много често тази Комисия заседаваше с трима членове. Помните ли това? Така беше! В повечето от случаите по-голямата част от членовете на тази Комисия отсъстваха. Някои от тях минаваха, разписваха се и си заминаваха. Най-сериозната причина за това беше просто, че тази Комисия периодично изпадаше в липса на дневен ред. Нямаше работа! Така беше, господин Ерменков. Забравихте ли? Нямахме работа! Това беше истината. Искам да попитам например Вас и останалите колеги: всъщност какво гледахме през последната половин година, колко заседания имахме? Та, тази Комисия я събирахме, само за да регистрираме по едно заседание на месец, за да не се закрие. Така беше! От друга страна, характерът на работата и на взимането на решения на КЕВР обикновено е такъв, че взима решения на шест месеца, обикновено около тези решения има някаква дискусия и това е. Аз не виждам какво пречи към Комисията по енергетика, на която всички ние бяхме членове или повечето бяхме членове и на двете комисии, се създаде съответната подкомисия, която да се занимава с наблюдение на КЕВР. Да не забравяме все пак, че КЕВР си е независима институция и взимането на решения по никакъв начин не може да бъде променяно, атакувано и така нататък от една комисия за наблюдение на КЕВР. не е необходимо да Ви убеждавам, че повишението на газа сега, решението на КЕВР за повишаването на газа всъщност се базира върху изчисления от периода, в който ние бяхме членове на тази Комисия? Да не би да знаехме какво се подготвя? Да не би да имаме достъп до изчисленията на съответните специалисти по раздели и по отрасли? Става въпрос за доста сериозни изчисления, в които съм сигурен, че не са навлезли и членовете на КЕВР. Те просто приемат предложенията, стъпвайки върху изходните данни, анализи и сметки. Но това няма как да бъде достъпно и не е по силите на една парламентарна комисия. Който желае, може да влезе в детайли, но… Пак повтарям, това просто няма как да се реализира. Така че естественото място на тази комисия е да си остане като подкомисия към Комисията по енергетика. Това не омаловажава наблюдението на КЕВР. На критиките, че преди две години сме гласували за създаването на такава комисия, а сега не сме съгласни със съществуването на такава комисия като самостоятелна, мога да отговоря по следния начин: две години работи тази Комисия, видя се накрая, че няма работа. Защо да продължаваме да упорстваме да съществува тази комисия? – За да заблуждаваме обществото, че едва ли не от нея зависи цената на тока, на газа и на водата. Не е така! Знаете, че не е така. Мисля, че има достатъчно сериозни аргументи. Подкрепям предложението на господин Кирилов

Вземам повод от думите, които бяха казани по работата на тази Комисия и личното ми споменаване, и едва ли не, че сме седели там и нищо не сме вършили. Първо, искам да напомня на народните представители, ако са го забравили, че заседанията на Комисията се организират и свикват от нейното ръководство. Доколкото си спомням ръководството на Комисията беше от Обединени патриоти – тогава Патриотичния фронт. Това, че Патриотичният фронт и неговият представител като председател на Комисията не са свиквали заседания на Комисията е проблем не на Комисията, а на ръководството – повтарям още един път. Втори път, искам да кажа, че това, че някой е притичвал, разписвал се е и си е отивал, е въпрос на съвестта му, вече не е работа на Комисията. Последното, което ще кажа, е, че освен дето сме разглеждали едни и същи въпроси, които са били в Комисията по енергетика, която всъщност не заседаваше много по-често от тази Комисия за енергийно и водно регулиране, да не казвам, че заседаваше точно толкова често – един път месечно, ние сме разглеждали и сме свиквали заседания за изслушване на председателя на Комисията по текущи проблеми, които са предизвикани от обществото, и поради тази причина сме вършили тази работа, в това число и по водите, които, ако тази Комисия отиде към енергетиката не знам кой ще трябва да извършва тази дейност по наблюдаване на дейността ѝ във връзка с водния сектор. Благодаря.

наименованието на Комисията да придобие следния текст: „Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата“. Също така ще Ви кажа няколко думи, понеже още в началото на Четиридесет и третия парламент, когато беше конструирана КЕВР, аз имах изказване по тази тема и включително господин Главчев ме прекъсваше тогава. Още тогава обяснявах, че, ако има един регулатор, на който направите нарочна комисия за наблюдение, трябва да направите и на останалите. Примерът с подкомисията е много виден, включително е записан в Правилника. Ако погледнете по-нататък като подкомисии ще забележете, че като подкомисия на Комисията по икономическа политика и туризъм има подкомисия, която наблюдава монополите и защитава конкуренцията – функция, която е на КЗК. Ако оставите КЕВР-а да бъде по наблюдение – външно на Комисията, то следователно означава, че оттук насетне ние трябва да спазим същия принцип, който трябва да бъде на еднаквост, а именно да създадем Комисия за СЕМ, КЗК, КРС, АДФИ, и всички независими регулатори, които се сетите. Ще Ви помоля да подкрепите това предложение, защото е най-логично и в момента съществува в Правилника. Господин Кънев, който беше председател на Комисията по икономическа политика и туризъм в миналото Народно събрание, много добре е запознат

Няма. Други изказвания? Също няма. Господин Велков не го виждам, той предложи нещо по наименованието на Комисията, но мисля, че беше в същия смисъл. Няма други изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване.

създаването на Комисия за наблюдение… както е дадена по доклада първоначално, после ще правим редакция в наименованието. Ако после не приемем Комисията, за какво правим тази редакция? Добре, хайде, ще направим редакцията, пък ако отхвърлите Комисията… Редактираме Комисията, а пък ако решите да отпадне, ще си остане в историята, че сте приели наименованието. Гласуваме предложението Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, вместо „сивия сектор“.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласували 205 народни представители: за 132, против 73, въздържали се няма. Отпада Комисията за наблюдение на дейността над Комисията за енергийно и водно регулиране.

Процедура по прегласуване.

Не се обаждайте от залата, господин Иванов. Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласували 209 народни представители: за 135, против 74, въздържали се няма. Комисията е отпаднала.

решението за отпадане на тази комисия. Няма да повтарям думите на колегите, които се изказаха преди мен и изразиха това становище. управляващите, честита Ви нова коалиция. Явно се видя, че още с първите гласувания по време на Правилника тя работи срещу интересите на българския народ изключването от постоянните комисии, от списъка на тези комисии – на комисията, която ще контролира водния и енергийния регулатор. Явно интересите на хората ги закачихме на тавана в интерес

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Направихме грешка, когато отменихме тази Комисия. За всички е ясно, че в следващите месеци случващото се в КЕВР и по отношение на цените ще бъде обществен въпрос от огромно значение и никой няма да може да се покрие от него. Вместо да дадете форум, където да говорим, Вие се правите на „дръж ми шапката“.

Още един отрицателен вот има ли? Заповядайте, господин Кутев. (Шум и реплики.) След това по начина на водене – народният представител Иван Иванов и народния представител Цветан Цветанов. Колеги, гласувах „против“ отпадането на Комисията, въпреки че в предишното Народно събрание не съм бил, за да видя как работи тя. Но това, което видях,

Факт е, че резките промени дойдоха тогава, когато нямаше наблюдение върху Комисията, което лично аз си обяснявам до голяма степен и с това, че тази Комисия я е имало. Тоест за мен Комисията има смисъл и ние правим сега една от грешките. Вярно е, че тя можеше да бъде като подкомисия, но е вярно, че когато има Комисия, вниманието е по-голямо и според мен ние в момента правим груба грешка, защото отслабваме контрола върху нея, резултатът ще бъде винаги спекулативен.

Наименованието на Глава пета и чл. 17 по доклада на Комисията, заедно с приетите промени от пленарна зала, са приети. По начина на водене думата има народният представител Иван Иванов, след него народният представител Цветан Цветанов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Отнемане на думата на народен представител – едно конституционно право, и неспазването категорично на Правилника на Народното събрание е един изключително лош атестат за бъдещата работа на Четиридесет още повече в частност с Вашето водене в тази зала. Вие не дадохте дори възможност на народния представител, в мое лице, да се аргументира защо трябва да се направи това гласуване повторно.

Моля от тук нататък да вземете мерки да се спазва изрично този Правилник и от Вас, не само от Вашите подгласници, но от самия Вас. Благодаря, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Моите подгласници се наричат заместник-председатели на Народното събрание. Освен това се обърнете към господин Генов, за да Ви поразкаже някои подробности от Правилника, за да разберете, че не сте прав за това, което говорите. Заповядайте, господин Цветан Цветанов.

защото тук има ученици, които са дошли днес, за да гледат заседанието. По-добре да ги аплодираме тях, че са тук в пленарна зала (ръкопляскания), но нека да не аплодираме Вашето поведение, което демонстрирате тук, когато гледаме един важен